Prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu broj 7598 HR za projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 237 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Prijedlog akta primili ste u pretince. ste u pretince. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Ne. Otvaram raspravu. A Odbor za financije i državni proračun je raspravljao. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora je raspravio na 23. sjednici održanoj 15. prosinca 2008. godine Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu broj 7598 za projekt unaprjeđenja hitne medicinske pomoći investicijskog planiranja u zdravstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Odbor za financije i državni proračun Sabora odlučio je bez rasprave većinom glasova, 6 glasova za i 3 protiv glasa,

Možemo se dame i gospodo zastupnici dogovoriti da sačekamo 15 minuta kako bi nastavili sa radom Sabora, ako ne bude kvoruma sazivam sjednicu Sabora sutra u 9,30 sati nastavak sjednice, odnosno izvanrednu 8. sjednicu Sabora na temelju članka 197. stavak 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Dakle sačekati ćemo još 15 minuta pa ćemo odlučiti po sazivu izvanredne sjednice Sabora.

Prelazimo